Днешното пленарно заседание е насрочено с разпореждане на председателя на Народното събрание Михаил Миков с дневен ред, който е поискан от една пета от народните представители, а именно: а именно: 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с вносител Йордан Цонев, внесен на 11 февруари 2014 г. Второ гласуване на Проект на Изборен кодекс с вносители Мая Манолова и група народни представители, внесен на 12 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 23 януари 2014 г. – продължение. Ще направя и едно съобщение, преди да пристъпим към други процедури, поискани от народни представители. Със свое заявление от 17 февруари 2014 г., постъпило в 8,53 ч. в Деловодството на Народното събрание, народният представител Красимир Неделчев Стефанов е заявил, че считано от 17 февруари 2014 г. напуска Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и остава в Народното събрание като независим народен представител. Госпожо председател, моето процедурно предложение е във връзка със скандалното и недопустимо изказване на Хюсеин Хафъзов в петък. Всички сме свидетели, че в петък тук беше направено едно антибългарско и антидържавно изказване от представителя на ДПС. Във връзка с това ние от Парламентарната група на „Атака” настояваме днешният дневен ред да бъде променен и той да започне с декларация на Народното декларация на Народното събрание, която да осъди това изказване и да заяви ясно на българското общество, че подобно несъобразяване със законите, Конституцията и културната традиция на България са недопустими в Българския парламент. Предлагам на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията да предложите дневният ред да започне с декларация, която да осъди поведението на народния представител Хафъзов. Уважаеми господин Сидеров, както обявих в началото на днешното пленарно заседание, то се свиква с разпореждане на председателя на Народното събрание по дневен ред, който точно е посочен и поискан от една пета от народните представители. Няма как по време на извънредно заседание да бъдат включвани допълнителни точки, още по-малко за разглеждане на документи, които не са постъпили в Народното събрание. Искането Ви може да бъде разгледано от народните представители на следващото редовно пленарно заседание, което ще се състои в сряда.

Госпожо председател, смятам, че отклонявате по един некоректен начин възможността Народното събрание да осъди недопустимото изказване на народния представител Хафъзов. В такъв случай Парламентарната група на „Атака” не счита за необходимо да присъства на това заседание и призоваваме и другите народни представители да го направят.

„Точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и от парламентарните групи до 18,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание, на което се гласува настоящата програма”. Това е стандартният текст. Така че Парламентарната група на „Атака” ще има възможност да поиска включването на такава точка в седмичната програма в следващото редовно пленарно заседание в сряда. Преминаваме към разглеждане на дневния ред от днешната програма:

в пленарната зала госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Цонев. Гласували

Заповядайте, уважаеми господин Цонев, да докладвате становището на комисията по разглеждания законопроект. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 454-01-17, внесен от народния представител Йордан Цонев на 11 февруари 2014 г. На 13 февруари 2014 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от народния представител Йордан Цонев. Законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка с Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционния съд на Република България. Съгласно мотивите в решението действащата редакция на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не осигурява в максимална степен реализирането на социалните права на лицата, гарантирани в Конституцията на Република България, чрез възприетия общ ред за погасяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, установявани от Националната агенция за приходите. С предложената промяна на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране.

С постъпилата сума ще се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те ще се погасяват съразмерно. процесуален кодекс запазва правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения, респективно дали могат да реализират правата, които им гарантира погасяването на задълженията. С оглед гарантиране правата на задължените лица законопроектът предвижда с постъпилите до датата на влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния

или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се и правна възможност в срок до три месеца от влизане в сила на закона, длъжникът да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на на публичните задължения, които да бъдат погасени. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване с цел запазване на правата на самоосигуряващите се лица и на здравно осигурените лица да посочват кое от задълженията си погасяват. След разглеждане на законопроекта, същият бе подкрепен със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,

Господин Цонев, желаете ли от името на вносителя да вземете думата? Не желаете. Уважаеми дами и господа, откривам дебатите по предложения законопроект. Има ли желаещи за изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид на това, че се намираме в данъчна кампания и в спешен порядък трябва да бъдат трябва да бъдат определени правилата, по които ще се внасят и събират данъците, предлагам съкратен срок за подаване на предложения за второ четене от три дни. Има ли противно предложение? Няма. Гласуваме процедурното предложение на господин Цонев за предложения между първо и второ четене – три дни.

Моля, гласувайте. Гласували 106 народни представители: за 89, против 8, въздържали се 9. Предложението е прието.

по ал. 1 на чл. 182, в резултат на което текстът изглежда по следния начин: „Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия, и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала”. Това е коректният текст след направените редакционни предложения. Преди да стигнем обаче до неговото гласуване, би следвало да гласуваме неприетите предложения от народните представители Цецка Цачева и група народни

Отбелязвам в началото господин Георги Андонов и господин Димитър Главчев – присъстващи. Продължаваме по списъка: Адриан Христов Асенов

Проверката показва, че в залата има 110 народни представители. Тридесет минути почивка – след това втора проверка.

Благодаря,